Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.) Уважаеми народни представители, предлагам на Вашето внимание Проект за работата на Народното събрание за времето от 13 до 15 февруари 2013 г. 2013 г. 1. Повторно гласуване на оспорените разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от Народното събрание на 29 ноември 2012 г., и върнат от Президента на републиката с Указ № 422 от 12 декември 2012 г. по чл. 101 от Конституцията на Република България. 2. Второ четене на Законопроекта Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс (общ проект, изготвен въз основа на приетите на 18 юли 2012 г. на първо четене законопроекти с вносители: Екатерина Михайлова и група народни представители; Яне Янев и група народни представители; Мая Манолова и група народни представители; Искра Фидосова и група народни представители – продължение.) 3. Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки с разпореждане и строителни дейности в имоти на територията на Водна учебна спортна база на Националната спортна академия „Васил Левски” – град Несебър. Вносител – Огнян Стоичков. 4. Първо четене на Законопроекта за ограничаване изменението на климата. Вносител – Министерският съвет.

(Предвидена е като първа точка за 15 февруари 2013 г., петък): Доклад от министър-председателя на Република България относно развитието на приоритетните за Република България теми и досиета по време на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз

национална телевизия с писмо до председателя на Народното събрание е поискал разрешение за прекъсване на прякото излъчване на парламентарния контрол на 15 февруари 2013 г., петък, във времето от 10,55 до 12,30 часа и от 14,25 до 15,35

на парламентарния контрол, репортажи в информационните емисии е прилагана и в други случаи. Моля, гласувайте.

Предложенията по чл. 43, ал. 3 от Правилника. Първо по време е предложението на народния представител Румен Петков, който предлага Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия. Заповядайте, господин Петков.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, почти четири месеца поставям на Вашето внимание предложението за формиране на Анкетна комисия, която да разгледа случая с инцидента, състоял се между българи и чужденци в село Коиловци, община Плевен. През целия този период от време Вие го отхвърляте, без да имате никакви мотиви, с ясното съзнание, че става дума за грубо посегателство върху националната сигурност, за посегателство върху живота на български граждани и за безотговорността на този парламент, който вече не може да докопа 10% одобрение от българските граждани. И аз на свой ред имам обосновано предположение – че на територията на село Коиловци опитът за убийство на български граждани е подминат от правоохранителните, и от правораздавателните органи на нашата страна. Ние като парламент си позволяваме да се гаврим с националната ни сигурност и с живота и сигурността на наши сънародници. Няма как при това положение някой да вярва в тази институция, някой да вярва в парламентаризма, някой да вярва в парламентарната република. Продължаваме да отхвърляме с разбирането, че три месеца министърът на вътрешните работи не се явява в комисията на Народното събрание, която е решила той да бъде изслушан. За Вас като че ли няма никакво значение, че един министър се поставя над Парламента, че за един министър решение на парламентарна комисия няма никаква стойност. За всички Вас унижението е въпрос на ежедневие. Оставам с впечатление, че унижението за Вас е въпрос за осъзната необходимост и Ви моля този път да подкрепите формирането на такава анкетна комисия, за да защитим достойнството си.

още първия път казах, че ако някой има илюзията, че този въпрос ще остане някак си назад във времето, ще бъде заместен, подминат, забравен – дълбоко бърка. За последните няколко месеца имаме не много тежки пробиви, а много тежки аргументи да твърдим, че нямаме национална сигурност. От атентата в Сарафово досега се случиха поредица от събития, които поставят под съмнение държавността в нашата страна: опит за убийство на политически лидер;

съгласието на Народното събрание с факта, че министърът на вътрешните работи не желае да се яви в комисията и да отговори на въпросите, които и членовете на комисията, и други народни представители биха му задали. Още веднъж повтарям – фактът, че приемаме унижението, че сме съгласни парламентаризмът да бъде потъпкан, е много лош показател за Вас. Половината от Вас в следващия парламент няма да го изживяват, но това не променя факта. Моля Ви да подкрепим формирането на такава комисия, за да съхраним и личното си, и националното си достойнство.

Не сме приключили предложенията по чл. 43, ал. 3, господин Божинов. Следващото предложение е на господин Ангел Найденов – да бъде проведено изслушване на министъра на икономиката, енергетиката и туризма относно кризисната ситуация със сметките на гражданите за ток и парно за месеците декември и януари, и действията на ръководеното от него министерство. Господин Найденов? Господин Миков ще представи предложението. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми народни представители! Очевидно и за министъра са ясни мотивите на това искане. улиците и площадите на страната са достатъчен мотив да го изслушаме и да даде необходимата информация пред Народното събрание. Благодаря Ви, госпожо председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение с допълнението това да бъде точка първа, господин Миков.

Следващото предложение е от народния представител Павел Шопов, който предлага изслушване на министъра на външните работи Николай Младенов относно предприетите мерки от Министерството на външните работи във връзка с дискриминационното изказване на британски политици спрямо български граждани във Великобритания. Слушаме Ви, господин Шопов. електроразпределителните дружества и изявленията на видни британски политици по отношение на български емигранти, и намеренията на Великобритания да въведе ограничения за желаещите да работят във Великобритания от следващата година. И по двата скандала има силни вълнения, изключително обществено недоволство, но няма реакции от страна на правителството и от официалните институции. По въпроса за обидите на британски политици спрямо българите до този момент никоя от официалните институции не е предприела каквото и да е. От „Атака” писахме писма до Президента, до министър-председателя, внесохме в Народното събрание декларация, с която да осъдим тези изявления, но до този момент – нищо! Да вземем пример от Румъния, където още в началото на скандала външният им министър се срещна с посланика на Великобритания, беше отправена нота. В България се говори, че било изпратено писмо от страна на външния министър, но нищо повече не е известно. Дали това е вярно? Затова от „Атака” с това искане желаем министърът на външните работи Николай Младенов да дойде в Народното събрание и да отговори на въпросите: какво е предприело

Следващото предложение е на Венцислав Лаков, който иска изслушване на министър Добрев относно дали министерството е предприемало действия за отнемане лицензите и прекратяване на договорите с електроразпределителните дружества, както и дали съществуват намерения в тази посока? Слушаме Ви, господин Лаков. значи има политическата воля да бъде изслушан. Ние искаме да уточним какво точно трябва да ни обясни министър Добрев и най-важното – има ли политическа воля да бъдат разтрогнати договорите с трите електроразпределителни дружества?

в който са констатирани драстични нарушения на договорите с държавата. Искаме да чуем дали това може да стане, как ще стане, обмислени ли са вариантите от министъра? Очевидно с народен представител.) Други основания са изгонването на ЧЕЗ от Албания. Вчера в Гърция бяха прекратени договорите с две частни електроразпределителни дружества. Явно това е пътят на Европа, вече така се върви. Третото – вчера, докато министър Добрев проверяваше електромери, „Атака” и ВМРО правеха митинг, последва ответен удар от страна на ЧЕЗ и токът в централната част на София бе спрян за повече от час. ЧЕЗ спря тока включително и на министъра, в самото министерство. Това е още едно основание да искаме изслушването на министър Добрев.

Искам да припомня, че от Партия „Атака” съвсем наскоро внесохме сигнали в ДКЕВР за закононарушения, извършени от електроразпределителните дружества. Ние бихме искали да чуем, както и хората да чуят, какви точно мерки ще се предприемат за отстраняването им. Бихме искали отново да се каже ясно национално радио дали правителството има воля и желание да разтрогне договорите с тези дружества. Това са аргументите ни да искаме прегласуване. Има още един аргумент. Ако оставим темата покрита тук – в пленарната зала, без да се излъчва, можем да имаме основателни предположения, че управляващите ставате съучастници в още нещо – в едно скрито ограбване, чрез завишения данък добавена стойност, който всички хора плащат, и по този начин ЕРП-тата се използват като средство за наливане в държавния бюджет, тоест управляващите стимулират кражбата на държавно ниво от обикновените български граждани.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Точка четвърта в седмичната програма е първо четене на Законопроекта за ограничаване изменението на климата, внесен от Министерския съвет.

сте разпределили този законопроект на пет парламентарни комисии. Ако действително Икономическата комисия не е разглеждала законопроекта, предлагам той да отпадне от седмичната програма и да бъде разглеждан само след компетентното становище на тази комисия. Защо? – Законопроектът е разработен високопрофесионално от хора, които имат дълбоки познания в една много тясна и специализирана област. Според този законопроект държавната политика по ограничаване измененията на климата се определя от Народното събрание. В законопроекта експертите са разписали своето виждане за държавната политика в тази област, който след време ще даде отпечатък върху цялото икономическо развитие на България и ще предопредели рамката за развитието на енергетиката, земеделието, транспорта и промишлеността на страната. Не е възможно този документ да стане акт на Народното събрание без

Искането Ви е несъстоятелно, тъй като съгласно чл. 68, ал. 2 докладите по законопроектите се представят на Народното събрание от водещите комисии за първо гласуване не по-късно от два месеца от тяхното внасяне.

Предложението, което съм направил, е за включване като точка в дневния ред за тази седмица на Проект за решение за създаване на Анкетна комисия за изясняване, най-общо казано, на обстоятелствата и фактите около информацията, сочеща за връзки на министър-председателя Бойко Борисов със специалните служби. Основанието да направим това предложение, дами и господа народни представители, безспорно е информацията, която се появява по различни електронни сайтове, интерпретациите и коментарите в медиите, сочещи за предполагаема връзка на министър-председателя със специалните служби. Бързам веднага да кажа, че аз съм сред хората, които не мислят, че подобна връзка винаги и при всички случаи, извън доносничеството, е нещо позорящо или злепоставящо съответния човек. Но, уважаеми дами и господа, имаме информация, която очертава една много неприятна ситуация.

и, второ, защото, ако е скандал, то това означава да се предприемат определени действия за поемане и носене на политическата отговорност. Че документите, които се тиражират са автентични, май вече няма спор, че е включена една много сериозна сила от разнородни и иначе несъвместими помежду си лица, които са се наели да обясняват, да опровергават и да отхвърлят тиражираната информация, също няма спор. Дами и господа, цялата тази информация се нуждае от институционален отговор и кой, ако не една анкетна комисия на Народното събрание, има всички правомощия и права съответно да потърси тази информация и да даде съответно обяснение. Затова Ви предлагам да подкрепите предложението за създаване на анкетна комисия.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа! Искам прегласуване, защото не стана ясно какъв е предметът на дейност на тази временна анкетна комисия. Първо, госпожо председател, Вие, когато обявихте гласуване по точката, не изчетохте, както се прави всеки път, наименованието на временната анкетна комисия. На второ място, господин Найденов представи само първата половина от

наличието на факти и обстоятелства, отнасящи се до връзки на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов със службите от Сектора за сигурност и обосновани предположения за негови връзки с оперативно интересни лица, свързани с организираната престъпност. Това е истинският проблем е ли бил господин Бойко Борисов в онези години представител на организираната престъпност, и ако е бил свързан със службите за сигурност, е ли бил той представител на организираната престъпност в службите за сигурност, а не обратното? Точно затова трябва да прегласуваме, защото това е предметът на дейност на тази комисия. би могъл по някаква причина да сътрудничи в определени случаи на службите за сигурност (реплики от ГЕРБ), но не са много тези, които са представители на организираната престъпност в службите за сигурност. (Силен

Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 6 до 13 февруари 2013 г., както следва: Законопроект за изменение на Кодекса на труда. Вносители – Борислав Стоянов и Петър Хлебаров. Водеща е Комисията по труда и социалната политика.

Проект за декларация, осъждаща дискриминационните изказвания на британски политици спрямо български граждани във Великобритания. Вносител – Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е на Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Вносител – Ариф и Агуш и група народни представители. Водеща е Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда и социалната политика и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е още на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александропулис. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Разпределен е още на Комисията по външна политика и отбрана. Законопроект за ратифициране Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ. Вносител – Министерският съвет. Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е още на Комисията по външна политика и отбрана. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за занаятите. Вносители – Мартин Димитров и Иван Николаев Иванов. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризма. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител – Даниела Дариткова и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Разпределен е още на Комисията по здравеопазването. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в публичното пространство факти и обстоятелства, отнасящи се до предполагаеми обвързаности на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов със служби от Сектора за сигурност и обосновани предположения за негови връзки с оперативно интересни лица, свързани с организираната престъпност. Вносител – Михаил Миков и група народни представители. На 11 февруари 2013 г. в Народното събрание е постъпило уведомление от Инициативен комитет за започване на подписка в подкрепа на произвеждане на национален референдум с въпрос: първо, да се въведе ли възможност за предсрочно отзоваване на народни представители, общински съветници и кметове по инициатива на граждани и чрез гласуване от избиратели? Второ, да се въведе ли индивидуална жалба пред Конституционния съд срещу закони, които нарушават правата на гражданите. На основание чл. 10, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, уведомлението е вписано в публичния регистър за произвеждане на национален референдум и е достъпно чрез интернет страницата на Народното събрание. 8 февруари 2013 г. в Народното събрание са постъпили материали от Националния статистически институт съдържащи резултати от статистически изследвания относно информация за проведено през януари 2013 г. наблюдение на потребителите, индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно” – без търговията с автомобили и мотоциклети, индекси на промишленото производство, индекси на строителната продукция. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. за изслушване на министър Делян Добрев първото по време е от господин Ангел Найденов.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

Темата, по която днес имаме изслушване и се радвам, че имаме Вашето съгласие предизвиква хиляди хора в различни български градове да излизат на улицата и да задават един прост въпрос: „Защо имат такива сметки за електроенергия, а в София задават същия въпрос и за топлоенергията?”. Между другото така и не успях да разбера

Вие това ли наричате открито и прозрачно управление на ГЕРБ? Защо не излезете с Вашите аргументи срещу това, което ние ще кажем и хората да имат възможност да отсъдят кой е крив и кой е прав? Въпросите, на които е редно господин министъра да отговори в тази дискусия. Вие променихте закона така, че председателят на ДКЕВР и членовете му да се избират от Министерския съвет, а не от Народното събрание. Спомняте ли си нашето предложение по време на дискусията? Даже аз го намирах за леко прекалено – да се избират с три четвърти от народните представители, но защо Вие прехвърлихте избора на членове и на председателя на ДКЕВР на Министерския съвет и след като го направихте кой носи отговорност за този състав на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране? Аз Ви казвам – ГЕРБ и лично Бойко Борисов носят отговорност, тъй като така пише в закона: „назначават се от Министерския съвет”. Нали знаете кой е председател на Министерския съвет? Той се разграничава от някой, който той е назначил. Кой носи отговорност за неговите назначения освен самият той? Ангел Семерджиев разбра ли къде се намира тези три години? Разбра ли какво се случва на електроенергийния, на топлоенергийния пазар или гледаше в тавана и определяше цените напосоки – и на топлоенергия, и на електроенергия? Тук министърът трябва да излезе и да обясни поредица от такси, които се натрупват към цената на електроенергията. Една много любопитна такса е таксата за невъзстановяеми разходи, която е историческа заслуга на правителството на господин Костов. Тук говорим за цените на „Марица-Изток 1 и 3”, които са два пъти по-високи от цените на „Марица-Изток 2” – държавната „Марица Изток 2”. Защо ще плащаме ние тази държавна вересия от средата на 2001 г.? Някой трябва да обясни как се формира тази такса. Някой трябва да обясни как се формира таксата кафява енергия. Таксата, която финансира различни топлофикации, включително и частни топлофикации, което Вие много добре знаете, но тя финансира и Топлофикация-София. Знаете ли на каква цена Топлофикация-София в момента продава електроенергията си? На цена 30 стотинки. Като сложите четири стотинки от АЕЦ „Козлодуй” и 30 стотинки се получава средно аритметично седемнайсет. Някой трябва да седне и да обясни защо по този начин се финансират топлофикации, които очевидно са в състояние на фалит? Някой трябва да излезе и да обясни тук от името на министерството защо дълговете на Топлофикация-София от 150 милиона в момента са 500 милиона? Докога практически това дружество, което е третото по големина енергийно дружество в България, ще трупа тези задължения? Вие сигурно много добре знаете, господин министър, че тези неща се трупат след това като сметка например към „Булгаргаз”, тъй като „Булгаргаз” не получава тези пари, а той трябва да си плаща сметките нататък. Някой трябва да излезе и да обясни защо по време на столичния кмет Бойко Борисов от 2005 до 2009 г. събираемостта на Топлофикация-София от 70% падна на 52%? Това дружество в момента е общинско. Кажете ми! Общината се управлява от ГЕРБ, министерството се управлява от ГЕРБ. Какво Ви пречи, колеги, да се справите със състоянието на Топлофикация-София – Европейската комисия, ООН? Ние така и не чухме защо беше сменен председателят на ДКЕВР. Кажете какви бяха аргументите! Този човек успя ли да получи картината на това, което се случва и да взима правилни управленски решения? Вие контролирахте ли го? Носите ли политическа отговорност за неговия избор? Той беше ли там, за да вижда това, което се случва на пазара и да определя справедливи цени или беше едно удължение на слушалката, което изпълняваше нареждания? Друга такса, за която господин министъра също дължи обяснение, е така наречената печалба на електроразпределителните дружества. Дали ДКЕВР ефективно контролираше тези електроразпределителни дружества? Дали всички разходи, които те са направили са оправдани? Какви видове подизпълнители са ползвали? Каква част от печалбата на тези дружества им е позволено да бъде източена? И още едно обяснение, което тук се дължи освен от правителството на НДСВ и ДПС през 2004 г., което продаде електроразпределителните дружества, е обяснението, което дължи правителството на ГЕРБ. Колеги, защо продадохте държавните дялове в ЕРП-тата? Това беше малка, но съвсем не незначителна възможност, тъй като става дума все пак за една трета собственост и вместо да задържите тази една трета собственост и да водим преговори да увеличим нашият дял като държава Вие ги продадохте. Вчера слушам смешните обяснения, че понеже предишните продали две трети и Вие сте решили да продадете една трета. Занимавате се с PR, министърът проверява електромери, аз Ви предлагам метролозите да започнат да пишат Енергийната стратегия на България.

Тези, които най-малко инвестират в когенерации и в ефективно производство, са награждавани с най-високи цени на електроенергията. Тази висока цена на електроенергията влиза после в сметките на всеки един и после викаме: „Олеле, защо е висока сметката за ток?”. Да не говорим за Вашия исторически принос към развитието на биомасата, но това, както се казва, Парламентарната група на ГЕРБ го знае по-добре от мен. Министърът дължи отговор на всички тези въпроси и между другото аз го призовавам, както и председателката на Народното събрание, самите те да поискат това изслушване да бъде предавано по Българското да ги подкрепите в това искане, тъй като във Ваш интерес е изслушването да бъде чуто от повече хора, за да се разбере поне част от истината за това, което се случва в момента с цените на електроенергията и топлоенергията. Благодаря Ви.

дами и господа народни представители! По въпроса с продажбата на българското „Енерго” на две чужди държави, на две държавни фирми – чешка и австрийска държавни фирми, подчертавам,

на три чужди, в момента на една чешка и една австрийска държавни фирми – подчертавам, проблемът с цената на тока за България е огромен за милиони хора. Затова и днешните протести са безпартийни. Това протести на хора, които вече не могат да търпят сметките за ток, не могат да приемат и да разберат реакциите на държавата в лицето на министерството, в лицето на правителството. Вчера бяхме свидетели на

ДКЕВР, в който са установени десетки, десетки нарушения. Ето го пред мен този доклад на ДКЕВР, който господин Мартин Димитров от Синята коалиция се опита да го скрие, когато го поиска нашият народен представител Любомир Владимиров. Дори пита главния прокурор може ли да даде доклада на народен представител от „Атака” – представяте ли си каква игра на прикриване става?! Защо прикриване? Защото ДКЕВР били против резултатите от одита да излязат публично. Тези резултати установяват десетки, може би стотици нарушения на дружествата ЧЕЗ,

Вчера чухме как пред телевизионните камери той каза, че тепърва ще поръчва на ДКЕВР да провери как стоят нещата.То вече е проверено! Ако тази информация не стига до министър-председателя, значи някой е за уволнение, за оставка! Тъй като вече не вярваме в пътя на информацията, която стига до министър-председателя, днес лично аз и моите колеги ще отидем да предоставим на министър-председателя този одит от над 400 страници,

чрез нарушения на лицензионните договори, които сте им дали, и на договорите за приватизация. Разбирате ли, тези дружества извършват нарушения на договора, който са подписали – ние в това ги обвиняваме. Даваме Ви формалната причина и основание да спрете, да прекратите тези договори. Вие продължавате да говорите, че това няма да стане, защото нямало как да стане. Напротив, държавата може да прекрати всеки един договор, особено когато е нарушаван, щом има нарушения. Имате основания да го направите, направете го, ако искате да спасите нещо от доверието на народа към Вас. Иначе вълната от недоволство ще се разраства. Още повече: аз направих публично достояние

Петер Баран, когото вчера показахте пред камерите, излезе от сянката най-после, също получава такива пари. Тези така наречени „мениджъри” доказват със своите заплати, че са колонизатори. Как може на фона на доходите в България да имат такива заплати?! Това е чешка държавна фирма, повтарям. По всички правила на политологията и икономиката, когато една държава купи купи някакъв дял от икономиката на друга държава или го вземе за без пари, какъвто е случаят, това се нарича колонизация. Тези ЕРП-та бяха продадени на цена, по-ниска от цената на жиците, на проводите, по които се пуска токът. Тези ЕРП-та бяха продадени с гарантирана 16% печалба. Къде се прави това? Кой го прави? Защо го прави? Коя е тази държава, която по този начин се подлага на самоограбване? Това беше държавата при правителството на Сакскобургготски. Да, Вие сега сочите предишните правителства, да, те са виновни, но на власт сте вие

говори Партия „Атака”, затова тогава ние одобрихме – това е 7 април 2010 г., той е имал намерение да развали договорите. Защо след това промени своето намерение – това е важен въпрос.

има достатъчно основания тези договори да бъдат развалени. Дори миноритарните дялове да са продадени, са продадени на същите дружества. Тези дружества трябва да се одържавят, да се сложи регулация на цената на тока и той да се продава на българските граждани

проводи. Няма как да се либерализира. Кой друг ще ни продава ток, освен производителите в България?! Откъде ще го купуваме по-евтино – това, което говорят тук някои либералстващи папагали, не може да стане. Това е демагогия! Напротив, трябва държавата да се намеси, да ги върнем в държавни ръце и токът да се продава на цени, съпоставими с покупателната способност на българина. В момента българинът купува по-скъпо ток от всички западноевропейски държави, като се сметне по покупателна способност. Господин Добрев, тук Вие трябва да отговорите на въпроса: ще прекратите ли договорите с ЧЕЗ, ЕВН и „Енергопро”? Ще върнете ли тези дружества в български държавни ръце? Това е единственият и основният въпрос. Всичко друго е шикалкавене. Очаквам ясен отговор. Благодаря. Господин министър, имате думата да отговорите на поставените въпроси.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Курумбашев, нямам против да се предава, ако искате, прегласувайте. обаче, че не това е основната тема. Основната тема е наистина да дадем отговори на въпросите. Вашето изказване беше много конструктивно, затова аз също ще бъда много конструктивен. Законът за енергетиката, шефът на ДКЕВР да се избира от Народното събрание. се избира от Народното събрание. Това е идея, която премиерът Борисов подкрепи още миналата година през лятото. Само че тогава Народното събрание, вместо да промени закона така, че да се избира от самото Народно събрание, създаде комисията за наблюдение на дейността на ДКЕВР.

защото тази промяна e от 2010 г., преди това регулаторът работи близо десет години и се избираше от Народното събрание. Проблемите, с които днес се сблъскваме, ги имаше и тогава. Всъщност ние днес се сблъскваме с проблема за метода на ценообразуване, който работи през последните десет години. Защото този метод на ценообразуване не защитава потребителите в България. Проблемът всъщност е в модела, господин Курумбашев, и Вие го знаете. Проблемът е в модела, защото, първо, този модел одобрява едни инвестиционни разходи, както са поискани от централите. Централите представят фактури за направени инвестиции, тези инвестиции влизат в цената и така се определят цените на различните централи, цените за пренос, цените за разпределение на енергията, цените за достъп. Вторият проблем, освен определянето на инвестиционните разходи, е проблемът кои централи се включват в този микс. Кои централи се включват в микса? Това също не е променено през последните четири години. И в този микс има едни централи, които са изключително неефективни, на много висока цена и въпреки всичко те са включени в микса и доставят енергия на потребителите в България. В този микс, предполагам знаете, са включени, първо, „Марица Изток 1” и „Марица Изток 3” – американските централи, които няма как да не са включени, защото са задължение по дългосрочните договори и те трябва задължително да участват в микса. Няма на кой да продадем тази енергия, ако не я включим в микса. Там е включена АЕЦ „Козлодуй”, благодарение на която цената на енергията намалява от единиците и тройките. Там е включена ТЕЦ „Марица Изток 2”, благодарение на която цена също миксът като цяло е по нисък. Там са включени обаче някои други централи, които са дори по-скъпи от „Марица Изток 3”. Там са включени централите „Бобов дол”, централите „Брикел”, централите „Марица 3”, Димитровград – на един и същ собственик. Какво правят тези централи в микса? Независим регулатор, аз и като заместник министър, и сега като министър две години продължавам да питам защо тези централи са в микса? Тези скъпи централи доставят енергия на на регулирани цени на домакинствата в България, вместо да продават на който си искат и централите да станат по евтини. Как се одобряват инвестиционните разходи от страна на регулатора? искат 150 милиона, регулаторът решава: няма да са 150, 100 милиона ще са, защото ние трябва да контролираме цената. Обаче какво влиза в тези 100 милиона е въпрос, от който регулаторът твърдо не се интересува. Това е един от най-важните въпроси, от които регулаторът трябва да се интересува, защото тези инвестиционни разходи трябва да бъдат одобрявани на базата на ефективност – ефективност на предложените разходи. Каква енергийна ефективност ще постигнат 10 или 20 милиона инвестиции в определен ТЕЦ? Дали те ще доведат до 20% енергийна ефективност или 5% енергийна ефективност, или ще инвестираме същите тези 20 милиона в подмяната на един кабел, който не носи никаква добавена стойност за обществото – това е проблемът. Проблемът е в целия модел на ценообразуване, който съществува 10 години – и когато председател на ДКЕВР се избирал от Народното събрание, и когато председател на ДКЕВР се избирал от Министерския съвет. Нека върнем председател на ДКЕВР да се избира от Народното събрание, но ние не работим ли върху промяна на този модел на ценообразуване, на дружествата, на централите, които влизат в микса и доставят енергия на крайния потребител, няма да решим проблемите? Какъв е другият проблем? Другият проблем е, че още 2007 г. с промени в Закона за енергетиката е заложена либерализация на пазара на електроенергия в България. 2011 г. направихме последната стъпка в посока либерализация на този пазар за електроенергия. Само че тази либерализация съществува само на хартия.

нямат интерес да доставят енергия на крайния потребител. Първо, защото неговата сметка е много малка. И второ, защото това е свързано с огромни административни разходи. Ние трябва да работим в посока да облекчим да облекчим регулациите, да облекчим методите на отчитане, да въведем моделни системи, които да позволят на влизането на други доставчици на енергия до битовите потребители. По закон това е разрешено, само че не се случва. Това е друга голяма тема, по която трябва да работим. В целия свят в момента се изграждат така наречените умни мрежи, които умни мрежи премахват, най-просто казано инкасаторите и изпращат данни за потребителите в реално време. Какво ще постигнем с това? Ще постигнем предвидимост на сметката. Във всеки един момент, всеки един потребител ще може да влезе на страницата на своя доставчик, без значение дали той е EVN, ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО или някои от другите сто доставчици на търговци на енергия в България и да провери своята сметка. Тази сметка ще бъде засичана на 30-ия ден. Когато имаме такъв електронен отчет, няма да има пречки вече пред другите търговци да навлязат на пазара на доставка на електроенергия на битовите на битовите абонати. По отношение на невъзстановимите разходи мисля, че Ви отговорих – това е разликата между базовата цена, която определя ДКЕВР и цената по подписаните финансови модели по дългосрочните договори. Кафявата енергия. Тази кафява енергия я е имало и по Ваше време. Тя не е наша приумица. Тази кафява енергия е заради високо комбинираното производство на ТЕЦ-овете, която цена наистина е по-висока. Дълговете на „Топлофикация”. Трупат се дълговете на „Топлофикация” заради ниска събираемост. Работи се за повишаване на събираемостта. Това наистина създава проблеми на „Булгаргаз”, но за тези проблеми трябва да се търси решение. Когато софиянци не си плащат сметката за парното, „Топлофикация” няма средства за инвестиции. Като няма средства за инвестиции тя е неефективна и затова услугата е скъпа. Виждате, че в други топлофикации, които направиха инвестиции из страната, услугата е евтина. Дори високо комбинираното производство на електроенергия е евтино от тези централи. Защо беше сменен председателят на ДКЕВР? Казахте, че не сте получили отговор. Аз мисля, че на всички стана ясно, че председателят на ДКЕВР подава оставка,

Особено по отношение на това три много скъпи ТЕЦ-а в продължение на толкова години да продължават да фигурират в микса. Дали аз съм го контролирал? Не съм го контролирал, защото по закон нямам такива правомощия. Регулаторът е независим орган. Аз съм разговарял с него и съм настоявал. Попитайте го, ако искате. Винаги съм настоявал да бъдат намалени квотите на тези централи или да бъдат напълно изключени от микса, защото те само повишават цената на крайния потребител.

На базата на този одитен доклад бяха наложени санкции на трите ЕРП-та в размер на повече от 3 млн. лв. – санкции за техни нарушения. Нарушенията в по голямата си степен са доста формални, ако питате мен, защото липсвало им системи за работа с клиентите. Подобни са констатациите в тези доклади. Но тези доклади показаха една слабост и тази слабост е работата на електроразпределителните дружества преди одита със свързани лица. И тогава, ако си спомняте, в 2010 г. бе направена промяна в закона и има решение на ДКЕВР, с което те са задължени да изпълняват обществени поръчки, когато възлагат и забрана да сключват договори със свързани лица. Не могат да аутсорстват услуги след тази проверка, освен услуги по счетоводството, например, от едното дружество в другото дружество, които са услуги типични за тези дружества. Благодаря Ви засега, надявам се на допълнителни въпроси. Колеги, още един път искам да Ви информирам, че съгласно чл. 99, ал. 2 от нашия правилник, право на допълнителни въпроси има всяка парламентарна група чрез по двама свои народни представители, всеки в рамките на две минути. Тъй като има обединение на два въпроса, на практика всяка парламентарна група ще има възможност двама нейни народни представители да се изкажат общо в рамките на осем минути. За независимите депутати изказванията са две в рамките на по две минути. Имате думата за въпроси. Господин Мартин Димитров.

Уважаема госпожо председател, господин министър, дами и господа! Пред очите ни е провал на регулаторната роля на държавата по отношение на монополите! И ще бъде огромна грешка някой да мисли, както казват от БСП и „Атака”, че ако бил Тодор Живков, ако всичко било държавно, нямало да ги има тези проблеми, което е наивно, смешно и е доказано, че е грешно.

Ви моля никой да не отговаря, че нямало как да бъдат сменени. Как бяха сменени в Комисията за финансов надзор? Значи тази смяна е възможна. Ако в тези регулаторни органи не се вкарат професионалисти, хора, които имат желание за истински контрол, които да налагат санкции, няма да стане. Господин Добрев, поправете ме, ако греша, обаче ЕРП-тата са проверявани само веднъж за десет години! Истински одит веднъж за десет години! Как ще им контролираме разходите?

Всяка година – контрол, всяка година – санкции, всяка година – проверки на сметки! Иначе те си правят каквото си искат. На някого, който е проверяван веднъж на десет години, не му се чудете защо прави това, което си иска! Той очаква да го проверят пак

ще правят такива сделки и че няма да има истински контрол! Естествено! Промяната, която ние трябва да направим, е да върнем регулаторната роля на държавата с глоби, със санкции, с преизчисляване на сметки, с проверки. Ако това не го направим днес, утре тезите на БСП и „Атака” за връщане на комунизма в България ще звучат много автентично, защото хората ще кажат: „Пазарната икономика не може да се справи, затова трябва да върнем комунистическите прийоми”. А пазарната икономика може да се справи. Тя не се справя, защото тези регулаторни органи са фиктивни в момента. Там няма хора, които са решителни; няма хора с публичен авторитет; няма хора, които да гонят, да търсят истината и да защитават българските потребители! Това е най-голямата промяна, която, уважаеми дами и господа, трябва да направим, за да променим към добро тази трудна ситуация в момента! Веднага Веднага трябва да има промяна! С решение на Икономическата комисия ние наложихме предложение на Синята коалиция – одит на „Топлофикация София”! Сега трябва да има одит и на всички ЕРП-та, но не вътрешни одити, не вътрешни одити, които са фиктивни и които нищо не струват! Искаме одити, които да са примерно на Сметната палата, наложени от ДКЕВР, но на външни институции! На всички ЕРП-та всички сметки да бъдат проверени, всички разходи да бъдат проверени! И за всички топлофикации, за които има жалби! Иначе, уважаеми колеги, нямаме напредък и не получаваме резултатите, които искаме. Това трябва да бъде консенсусът днес. Кой не би подкрепил – искаме да питаме ние от Синята коалиция – едно такова решение? Всичко останало е бутафорно и не дава резултати. Пълна проверка на всички сметки, пълна проверка на всички разходи и смяна на състава на регулаторите, така че те да заработят.

Отговорете с „да” или с „не”: има ли нарушения в договорите на електроразпределителните дружества? Спазват ли те законите, наредбите на държавата и договорите, които са сключени с регулаторния орган? Има два варианта. Ако спазват договорите, значи всичко е наред и сметките са нормални. Ако не са спазени законите и наредбите на държавата, не са спазени лицензиите, значи нещата са противозаконни. Следователно имате абсолютно правно основание, защото и като заместник-министър бяхте наблюдаващ две години и половина в тази сфера

че имало наказание 3 милиона. От тази трибуна Ви казах за друг регулаторен орган – Комисията за регулиране на съобщенията. В съседна Румъния на „Водафон” и „Ориндж” бяха наложени по 116 и 126 млн. долара – на двата оператора! В България Веселин Божков се хвали, че бил наказал с по половин милион някого. по същия начин! Просто кажете: има ли нарушение на лицензиите, наредбите и законите? И ако има, трябва да се вземе лицензът на опериращите дружества.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, това, което изложихте във Вашето експозе, до голяма степен повтаря онова, което преди два дни ние казахме на пресконференция. Въпреки това аз искам да подчертая шестте мерки, които Синята коалиция счита, че спешно трябва да бъдат приложени. На първо място, в българската енергетика трябва да бъдат въведени европейските правила съгласно Третия либерализационен пакет, защото те са именно в интерес на потребителите. На второ място, трябва да се извърши сериозна реформа в енергийния енергийния сектор чрез създаване на енергийна борса и конкуренция при доставките на електроенергия за стопанските потребители. На регулирания пазар да останат единствено българските домакинства. На трето място, трябва да се въведат ускорени мерки за енергийна ефективност и енергоспестяване като най-важния инструмент за намаляване сметките на хората. На четвърто място, считаме, че трябва да бъде сменен съставът на на контролните органи на държавата – Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите, Комисията за регулиране на съобщенията и особено Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. В крайна сметка тя трябва да бъде избирана от Българския парламент. На пето място, при електроразпределителните дружества, които ползват външни услуги, трябва задължително да има публични търгове, защото това са публични услуги и съответно да подлежат на драконовски контрол за това изпълнение. На шесто място, трябва категорично да бъдат предприети действия с оглед при ценообразуването от сметката да отсъстват каквито и да са кражби на електроенергия както и загуби по електропреносните линии. Само когато тези загуби са за сметка на ЕРП-тата, те ще бъдат задължени да направят необходимите инвестиции. Очакваме в рамките буквално на месец да кажете по какъв начин тези мерки могат да бъдат изпълнени и кои от тях са в действие. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо председател, благодаря. Уважаеми господин министър, колеги! Моят въпрос ще бъде много кратък. Всичко това, до което се стигна в днешния ден, през последните дни – проблемите с енергоразпределителните дружества дойдоха от това, че те заживяха с идеята за безнаказаност. Има ли човек, който да е строил каквото и да било в България; има ли предприемач, който да е искал да се включи в системата на енергоразпределителните дружества и да не е трябвало да чака с месеци, с месеци, да плаща рушвети в немалка част от случаите; да не бъде подлаган на терор – да не знае, когато има авария, дали в тези кол центрове ще има кой да му отговори, или ще бъде изхвърлен? Всичко това е условие за безнаказаност, което доведе до това арогантно поведение и до в която няма как тези дружества да стъпят и да работят нормално. Затова моят въпрос е: има ли политическа воля да се упражнява постоянен и повсеместен контрол по отношение дейността на енергоразпределителните предприятия? Благодаря.

През последните дни сме свидетели на много сериозни твърдения, че част от проблемите в енергийния сектор са пряко следствие от неефективната регулация, а като причина за неефективната регулация се смятат се смятат политическите назначения от Министерския съвет, като членове и ръководство на Държавната комисия за енергийно водно регулиране. днес сме изправени пред един същински парадокс – от една страна министър-председателят заяви, че бил готов още преди две години това правомощие да бъде на Народното събрание, а не на Министерския съвет. Днес Вие, господин министър, заявихте същото. Дори подсказахте, че може би и ние сме виновни, че не сме приели изменение в закона. Ако тази Ваша позиция е искрена, Вие не знаете ли, че в Народното събрание вече има внесен законопроект, който ако бъде приет, ще направи възможно ръководството и членовете на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да се избират с две трети квалифицирано мнозинство именно от Народното събрание? Как се връзва това Ваше съгласие с подобна промяна в закона с факта, че може би днес в дневния ред на заседанието на Министерския съвет е включена точка за избор на председател на комисията? Моят въпрос към Вас е: ще поемете ли ангажимент тази точка, ако е в дневния ред, да отпадне и да заявите от тази трибуна политическа воля да се приемат измененията в Закона за енергетиката, за да стане възможна тази нова процедура – ръководството и членовете на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да се избират от Народното събрание, защото тази процедура ще гарантира в по-голяма степен независимостта и експертността на тази държавна комисия като условие за повишаване на ефективността на държавната регулация по отношение на естествените монополи? Очакваме с интерес отговора на този въпрос. Благодаря. Извинявам се, просто влязох ад хок в процедурата. За изказване – господин Румен Овчаров. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Общо взето това, което чухме от Вас е нещото, което слушаме вече почти четири години от страна на ГЕРБ и всички министри, които по една или друга причина се изказват тук по отношение на енергетиката. Чухме отново, че са виновни ЕРП-тата. Искам да Ви припомня, че те бяха виновни и в 2010 г., когато Бойко Борисов ги размазваше наляво и надясно и трябваше посланиците и премиерите на някои от държавите, откъдето са тези ЕРП-та, да правят съответни консултации с нашия министър-председател, за да успокои той малко топката. И тогава пак правихте проверки, пак правихте одити. Какъв беше ефектът? Никакъв! Въпросът обаче е: какво правеха представителите на държавата в ЕРП-тата и в бордовете на директорите на ЕРП-тата? И кои бяха тези представители? Кои бяха представителите на държавата в ЕРП-тата? Каква компетентност имаха те и не бяха ли представители на – директно ще го кажа, определени сенчести групировки – разни каратисти, всякакви други, шофьори, при това, по образование и квалификация! Затова ли на бърза ръка сега, в края на миналата и в началото на тази година, препродадохте набързо държавния дял? При това го продадохте на цена с около 100 млн. евро по-ниска от тази, на която държавата през 2004 г. продаде мажоритарните дялове.

Господин министър, продължавате да го повтаряте и сега. До края на управлението на тройната коалиция, до края на 2009 г. в България има въведени 7,9 мегавата фото-соларни паркове. Знаете ли колко пъти повече са те сега? Сто и двадесет – 864 мегавата! Само през първата половина на 2012 г. са въведени над 400 мегавата, общо почти един хилядник, тоест вината за хаоса във ВЕИ си е изцяло Ваша и няма на кого да я прехвърляте. Виновникът, разбира се, са американските тецове. Да, те повишават цената, ама какво направихте Вие за четири години? Започнахте ли преговори с някого за премахване на тези клаузи в тези договори? Какво направихте? Четири години? Нищо! Сега новият виновник е ДКЕВР. Ама, господин министър, можете ли да ми кажете какво свърши Комисията Главчев, която се създаде преди седем месеца, за да контролира ДКЕВР? Какво направи господин Главчев, колко пъти събра комисията? Какви въпроси разгледа? Какви проблеми на ДКЕВР реши? Реши ли въпроса с регулаторния модел, с компетентността на кадрите, с независимостта на комисията? Нищо подобно не реши господин Главчев! Премяташе си някои работи от единия джоб в другия. Извинявайте за израза!

И, господин министър, Вие сега казвате, че Ангел Семерджиев е виновен. Ама Вие забравихте ли,

Забравихте ли го това? Но Вие му увеличихте заплатата с 30%!

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Искам да Ви кажа, че каквито и мерки да се вземат от страна на правителството, Парламента и така нататък, без предварителен текущ и последващ контрол върху ЕРП-тата няма да мине. Неслучайно в Комисията по бюджет и финанси миналата седмица се взе решение – пък и в да бъде направена проверка на всички тези дружества – става въпрос за тецове, ел., газ и така нататък, от Сметната палата и от Агенцията за държавна финансова инспекция. Аз се обръщам към господин министъра с един въпрос.

този договор е бил някъде около 2004 г., когато са приватизирани, имаме Агенция за приватизационен и следприватизационен контрол, до какъв момент тази агенция може да упражнява контрол по изпълнение на договора? Знаем, че има такива приватизационни сделки, които впоследствие не се изпълняват, след като бъдат следени от Агенцията за приватизационен контрол, а сега вече и за следприватизационен контрол, които се обединиха. Какъв е периодът, защото изглежда, че този период или е 5, или е 10 години, което означава, че сме го изпуснали? Не господата от ляво да казват: да, защо сега трябва да се предприемат някакви мерки? Да, трябва да се предприемат мерки. Защо не сте ги предприели Вие, когато е било възможно в рамките на срока да се намери нещо, с което да бъдат атакувани ЕРП-тата през тези 10 години?

Колеги, чл. 99, ал. 2 казва: „по двама народни представители от парламентарна група и един независим народен представител – всеки в рамките на 2 минути”. Изрично е записано, не изслушване по един независим народен представител. Има ли желаещи от други парламентарни групи, или ще дам отговора на министъра? Заповядайте, господин Владимиров.

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Днес виждаме, че Народното събрание най-накрая се събуди от съня във връзка с електроразпределението в България – сънят, който сънуваше, че в България няма монополи и фирми, които тормозят ежемесечно българските граждани. Това събуждане на Народното събрание днес дойде от улиците, които бяха напълнени с хора, бяха напълнени с патриоти, които най-накрая решиха да защитят своите семейства, да защитят своите средства. Знаете много добре, че

компрометирани, знаете много добре това нещо. Те не изпълняват своите лицензии. Те трябва да бъдат изгонени вън от България. От „Атака” внасяхме нееднократно въпроси, питания към предишните министри на енергетиката. Глас в пустиня! Нееднократно сме протестирали против високите цени на електрическата енергия, нееднократно сме внасяли мораториуми върху цената на електрическата енергия в Народното събрание. Вие ги отхвърлихте – Вие, управляващите от ГЕРБ! Сега имитирате някаква загриженост за българите. Имитирате загриженост за това какво ще плащаме всички ние като потребители и на ток, и на на топлоенергия, и на мобилни услуги, но всъщност тази имитация на дейност, която в момента правите Вие, господин министър, е имитация на нещо, което няма да се случи.

Глас в пустиня отново! Бяха, как да кажа, потулени и от господин Димитров като председател на комисията, и от господин Главчев. След като от „Атака” обърнахме внимание, тези сигнали бяха раздадени на другите народни представители. Докладът на ДКЕВР от 2010 г. ясно и точно казваше какви нередности има в електроразпределителните дружества. Това също потъна в месеците и годините на Вашето управление. Само ще Ви кажа според наша статистика – на политическа партия „Атака”, увеличението на средната цена на тока в България между 2001 г. и 2012 г. за ЧЕЗ е 159%,

се изказа и мисля, че тези електроразпределителни дружества най-накрая трябва да бъдат извън България. Благодаря.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги! Господин министър, имам към Вас два въпроса. Единият е свързан с ценообразуването на топлофикацията в София. Вие твърде фанфарно обявихте, че намаляваме цената на газта с 23%. Още тогава ние от Социалистическата искаме първо да видим това как ще се отрази върху гражданите. То се отрази катастрофално. Поне 20% от тях плащат 20-25% по-скъпо, близо 50% плащат още повече. Тоест Вашите фанфари увиснаха във въздуха за сметка на населението. с хората, които трябва да организират процеса и които трябва да го контролират, са абсолютно несъстоятелни. Това е Ваше задължение. След като Вие не можете да ги контролирате, значи няма държава, или поне на гражданите им е нужна друга държава. Вторият ми въпрос е свързан с тази очевидна диспропорция във финансовото състояние на електроразпределителните дружества и на Националната електрическа компания, чийто собственик практически сте Вие. компания да губи, електроразпределителните дружества да печелят?! Това правителство въведе една дълбоко порочна практика министърът на енергетиката да отговаря и за ДКЕВР. Вие сте в конфликт на интереси, защото Вие сте собственик на НЕК, Вие управлявате процесите в енергетиката, Вие управлявате държавното участие и същевременно Вие отговаряте за регулаторния орган. Очевидно не вършите както трябва нито едното, нито другото. НЕК е на 2 млрд. лв. задължения, а електроразпределителните дружества са на печалба. Това показва, че или Вие обслужвате интересите на електроразпределителните дружества,

Вие, Вашият екип, Вашето некадърие, Вашата некомпетентност изкараха хората на улицата. Ние сме свидетели на такива вандалски прояви, които застрашават демокрацията. Не може да се палят коли, Не може да се палят коли, а и не можем да упрекнем хората. Посяга се върху държавни служители. Това е резултат на тази политика, която обслужва частния интерес, която не е в състояние да осигури контрола и която всъщност остави ДКЕВР в състояние, в което той е всичко друго, но не и регулаторен орган, който трябва да обслужва интересите на държавата и на гражданите. Благодаря. време. Господин Сидеров. господин министър – Вие ще предприемете ли мерки за прекратяване на договорите с трите ЕРП-та, за които вече стана ясно, че трябва да бъдат изгонени от България, както направи Албания. Албания, която не е член на Евросъюза, ги изгони. Изгони ЧЕЗ. Сега в България трябва да говорим за национализация на тези ЕРП-та, а не за одържавяване. Ще Ви поясня разликата. Те в момента са държавни. Всички ЕРП-та са държавни, само че са притежание на Чешката и Австрийската държава. Затова господин Дянков се оплака, че в Брюксел онзи ден или вчера някои представители на Чехия и на Австрия го питали: „Вярно ли ще прекратите договорите?” Той казал: „Не, няма такова нещо”. Да, държавите Чехия и Австрия са заинтересовани техните държавни корпорации ЧЕЗ, Енерго-Про и ЕВН да продължават да грабят България. Само че ние не искаме това нещо. Гражданите на България не го искат. Вие трябва да отговорите най-после: ще прекратите ли тези договори? Това трябва да кажете тук, от тази трибуна. Нищо друго не е нужно – например подробностите как се увеличават таксите. Ясно е, че в тези такси влиза

договорената за 15 години занапред висока цена. След това плащаме тъй наречената „зелена енергия”. На всеки 100 лв. 2 лв. отиват данък „Костов”, 6 лв. отиват данък „зелена енергия”. Тя е разпределена между тройната коалиция и ГЕРБ. Преди малко чухме Овчаров, че по-голямата част е била е била построена при ГЕРБ от волтаиците. Значи ние плащаме освен това и тъй наречените невъзстановяеми разходи и несъбираемите пари от циганските махали. Ето, това плаща българинът днес далаверата на Костов и далаверите на следващите правителства, на циганските гета, които не плащат ток. Затова сметките са толкова големи. На това трябва да се сложи край. Този край може да го сложи правителството. Тъй като правителството не иска, ние от нашата парламентарна група внасяме проекторешение, госпожо Цачева. Сега ще го внесем в Деловодството. В него се казва: „На основание чл. 86 от Конституцията внасяме Проект за решение за възлагане в едномесечен срок

задейства по някакъв начин. Надявам се това проекторешение да бъде придвижено, госпожо председател, да не бъде хвърлено някъде в чекмеджетата, а да се движи и да стигне до залата, да видим мнението на всички парламентарни групи, да видят и хората в крайна сметка дали в този парламент има отговорни хора или хора, които продължават гаврата на ЕРП-тата с тях. Защото да не предприемаме действия тук и правителството да не предприема действия

във властта на колонизаторите? Благодаря.

че хората не могат да си платят изразходваната енергия, която ползват в къщите си.

неефективната регулация и неефективния контрол от страна на управляващите в сектора. Няма как да се оправдаете, че нямате възможност да контролирате Държавната комисия за енергийно и водно регулиране,

е грешен. Мога да Ви кажа, че ако сметнете цената на електроенергията, на топлоенергията и ВиК по модела – разходно ориентиран

управлението, регулацията и контрола в сектора и не назначите в него хора, които разбират от енергетика, без да се заангажират и да се занимават с енергетика хора, които са се занимавали с банкиране и разпределение на детски храни, хората ще бъдат на улицата. Втората причина според мен е неприлагането на законите, либерализацията. Вие много добре знаете и Вашият изказ беше, че освободихте господин Семерджиев точно по тази причина че Вашето управление, Вашето правителство не можа да направи всички онези поднормативни актове, за да имаме либерализиран пазар. Не знам докъде е Ваша вината, но Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, след като беше приет законът от Народното събрание, имаше 4 месеца време да направи тези подзаконови нормативни актове. Смятам, че от този момент нататък Вие, господин министър, ще се ангажирате с този въпрос и подзаконовите нормативни актове ще бъдат реалност, като либерализацията на пазара на енергия влезе в действие. Уважаеми колеги, всичко казано казано дотук от мен не води до намаляване на цените на електроенергията. Намаляването на цената и възможността на хората, които могат да си платят съответните разходи, е в енергийната ефективност. Затова Движението за права и свободи откакто е приет Законът за енергийната ефективност, през последните години всяка година иска в бюджета на държавата от разходите на министър-председателя 50 млн. за обследване на сградите и възможност за тяхното саниране. Уважаеми колеги, ако енергийната ефективност се пренебрегва заедно с либерализацията на пазара, води до протести на улицата. Протестите, които в момента вървят на улицата, са във връзка с ниските доходи на хората. Искате ли да Ви назова причината за ниските доходи? Причината за ниските доходи е невъзможността, некомпетентното управление на цялото правителство. Спирането на икономиката с оправданието, че днес кризата е много голяма, също ще изкара хората на улицата. Ако Държавната комисия по енергийно и водно регулиране с целия контрол не влезе в регулацията си, ако управлението не възстанови доходите на хората, за да могат да си платят поне в рамките на 10% от приходите си за енергия,

Уважаема госпожо председател! Уважаеми колеги, председателката ме предупреждава, че няма много време. Ще се опитам да бъда съвсем кратък. Господин Мартин Димитров каза провал на регулаторите, предложи всяка година да има одит на ЕРП-тата. Това трябва да стане със законова промяна, защото в момента законът не го позволява. Ако внесете законова промяна, ще я подкрепя и ще посъветвам колегите от Парламентарната група на ГЕРБ да подкрепят тази промяна. ЕРП-та

регулиране. Ще подкрепя това предложение дори ми се иска да го допълня не само с ЕРП-тата, защото те са малка част от цялата верига до снабдителите на енергия, а също на такъв контрол да подлежат системният оператор, който отговоря за преноса на енергията и за достъпа до преносната мрежа, както и всички централи, които влизат в микса на тази енергия, включително Всички по веригата, която формира крайната цена на електроенергията трябва да подлежат на контрол от страна не само на ДКЕВР, който и сега извършва някакъв контрол, но и на Сметната палата. Ще подкрепя такива предложения. Господин Господин Михайлов пита има ли нарушения на лицензиите? Три милиона глоби са много малки глоби. Господин Сидеров каза същото. В закона е записана максимална първоначална глоба от 1 милион. Тези глоби може би наистина са малки. Това отново трябва да стане с промяна в законодателството. Ако има такива предложения, може да се мисли и за по-големи глоби, както и разширяване обхвата на проверките. Господин Сидеров попита дали ще отнемем лицензиите, ще прекратим ли договорите? Има си условия, при които тези лицензии могат да бъдат отнети. Те могат да бъдат отнети, единствено ако са нарушени. В условията на лицензиите пише, че всички крайни снабдители се снабдяват с електроенергия. Проблемът днес, ако го има, той най-вероятно няма да е основание за отнемане на лицензиите, а за налагане на санкции. Това не е основание за отнемане на лицензиите. Има няколко основания, по които може да се отнеме лиценз. лиценз. Дългият период на отчитане не е основание за отнемане на лиценз, но е основание за глоба. Нека така Ви отговоря. Господин Иван Н. Иванов предложи шест мерки.

изключително важна и то енергийна ефективност не само в консумацията на енергия в бита, но също в бизнеса, енергийна ефективност в преноса, енергийна ефективност в производството, енергийна ефективност по цялата верига.

Тези процедури също трябва да подлежат на контрол от страната на Сметната палата и на регулатора. Ценообразуване, кражби, загуби за сметка на ЕРП-тата. Това, което трябва да стане е ЕРП-тата да бъдат задължени да правят инвестиции, с които да намалят загубите. Ако от всяка една инвестиция, загубите останат само за тяхна сметка, ние запишем „загубите за сметка на ЕРП-то”, той ще иска в рамките на една година да извърши инвестиции за стотици милиони, които обаче знаете, ще се отразят негативно върху цената. По-скоро моделът трябва да е одобрените инвестиции да са само тези, които водят до най-висока ефективност и полза за българския потребител. Господин Чукарски – лоша услуга за безнаказаност, постоянен контрол. С колегите може заедно да се внесе предложение за годишен контрол от страна на ДКЕВР и Сметната палата за качеството на предоставената услуга, отношението към клиентите и всичко друго, което се сетите като удачно. Господин Лютви Местан неефективна регулация. Премиерът Борисов наистина каза преди повече от една година, че регулаторът трябва да се избира от комисията. Може би вината е моя и на колегите в Народното събрание, защото впоследствие като обсъждахме с тях решихме, че промяна на закона е много бавна. По-добре е в по-кратки срокове да се създаде Комисия за наблюдение дейността на ДКЕВР, но тя не е но тя не е най-ефективният орган и не може да реши проблемите. Попитахте дали ще изразя политическа воля за избор на нов състав на регулатора от страна на Народното събрание? Да, заявяваме политическа воля за подкрепа на внесените предложения

Сам разбирате, че в тази ситуация не можем да имаме изпълняващ длъжността. Трябва ни титуляр, дори този титуляр да знае, че след няколко месеца ще подлежи на нов избор. Знаете, че един законопроект отнема известно време. Господин Румен Овчаров ми вмени думи – казал съм, че са виновни само ЕРП-тата, грешен модел на ценообразуване и така нататък. Господин Овчаров, Вие сте специалист и знаете, че моделът на ценообразуване е грешен и той е грешен в последните 10 години. Какво правили представителите на държавата в ЕРП-тата? Ами, какво правеха по Ваше време? По мое време бяха няколко месеца. По Ваше време са били 3 години. Какво са направили в тези 3 години? Да не би да са защитили интереса на държавата по някакъв особен начин? Колко дивидент прибраха Вашите представители в дружествата? Нашите прибраха около 50 милиона дивидент, което е 42% от общия дивидент, който се дължеше на държавата. Нека да не говорим, да не се нападаме. Имаме проблеми и нека да се опитаме да ги решим.

Тези, които влязоха в експлоатация миналата година, са окончателни договори, и то не предварителни, защото и окончателни няма сключени, окончателни договори са сключени преди месец май 2011 г. Колко са били до май 2009 г., колко са били след това – нямам точната цифра? Има и след това, но това е по реда на стария закон. Американските централи – какво сме били направили ние, за да договорим по-добри условия за американските централи? Американските централи, когато станах заместник-министър и после министър, вече работеха. По ваше време се изграждаха. Защо Вие не направихте нещо да промените условията докато се изграждат тези централи, а не след като са пуснати вече в експлоатация и са си получили лицензиите? Така че с този пинк понк можем да си играем до довечера, но мисля, че няма смисъл от това нещо. Кой се бореше за заплатата на регулатора, защо сме му вдигнали с 30% заплатата? Този регулатор трябва да взема колкото вземат поне народните представители. Тогава стана ясно, че той взема общо взето толкова след увеличението, защото той одобрява разходи за стотици милиони на всички тези дружества. Човек трябва да е компетентен и да си гледа работата, без да бъде изкушаван от странични изкушения. господин Румен Петков – за цената на газа и ценообразуването на топлофикацията в София, как хората плащат в повече. Новата цена е в сила от 1 януари 2013 г. Бе договорено намаление с над 20%. Това обявихме. В решението на регулатора от 1 октомври 2012 г. знаете, че част от тези 11%, всъщност първите, които получихме

ЕРП-тата печелят, а НЕК губи, как аз трябва да отговарям за ДКЕВР, но всъщност това не ми е задължение по закон, как НЕК е на над 2 милиарда задължения – нека не си повтаряме какво е предизвикало тези задължения на НЕК, защото

Тези наредби са на финалната права. Ще направят още една крачка в посока либерализация на пазара на електроенергия в България. Много сте прав, че трябва да говорим за енергийна ефективност. Това е най-голямата тема. Това е темата, която ще намали сметките за хората, защото е доказано, че

В Министерство на икономиката по Оперативна програма „Конкурентоспособност” имаме 300 млн. лв. безвъзмездна помощ за малки и средни предприятия. Тук, от тази трибуна чрез медиите приканвам всички малки и средни предприятия да се възползват от тази програма.

Освен тях има и 10 сгради с енергийно ефективно осветление. Когато говорим за енергийна ефективност не трябва да говорим само за енергийна ефективност в бита или в обществените сгради, а трябва да говорим за енергийна ефективност в бизнеса, в бизнеса, в малките, средните и големи предприятия като консуматори. Трябва да говорим за енергийна ефективност в разпределителните мрежи, в преносните мрежи, в производството на електроенергия, защото там има огромни резерви, от които трябва да се възползваме. Благодаря Благодаря, господин министър. Ще направим почивка от 30 минути. Продължаваме в 11,35